Зареєстровано 368 народних депутатів. Ми до обіду проводили… Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Ми проводили до обіду запис на виступи від фракцій. Тоді зголосились до виступу дві фракції: "Народний фронт" і "Самопоміч". Але я наголошую, якщо інші фракції матимуть намір виступити в обговоренні, просто підійти до мене і повідомити. І я надам слово, щоб усі представники фракцій мали можливість виступити. Від "Народного фронту", хто буде виступати від "Народного фронту"? Від "Самопомочі" Опанасенко. Запрошую до виступу від "Самопомочі" Опанасенка, будь ласка.

Безпосередньо закон, який ми з вами розглядаємо, першочергово був направлений на вирішення двох питань. Про прибирання з нашого законодавства такого ганебного, можливості ганебного явища як безпосередньо "патентний тролінг" і вирішення питання визнання, який все ж таки режим вичерпання торгівельних марок буде працювати в Україні? Я хотів би сказати, що безпосередньо зараз у нас існує багато інструментів на рівні митного законодавства. І фактично встановлено такий квазінаціональний принцип вичерпання торгівельних марок. і безпосередньо та норма про міжнародний принцип вичерпання торгівельних марок, вона була підтримана більшістю в обговоренні в експертних колах, підприємцями там тощо. І тут виникає реальна конструкція, за що ми, наша Верховна Рада виступає. Наша Верховна Рада виступає за монополії великих компаній, за обмеження імпорту за великі ціни, які будуть сплачуватись споживачами продукції, товарів та послуг, які безпосередньо завозяться на митну територію України, чи все ж таки ми будемо стимулювати створення конкурентних умов, конкуренцію між імпортерами, іншими товаровиробниками чи надавачами послуг, за рахунок чого вони будуть більш ефективними і зможуть надавати більш якісні послуги за меншу ціну. Я завжди коли живу просто як громадянин України, мене завжди дивувало, чому багато товарів та багато техніки у нас в Україні коштує на багато дорожче, там на 20, 30, іноді на 50 відсотків, ніж, наприклад, у країнах поруч, наприклад та сама Польща та інші країни. Це за рахунок якраз безпосередньо тих митних перепонів, які існують у нашому законодавстві, які дозволяють мінімізувати конкуренцію в цьому сегменті. Так ось наша фракція, безпосередньо фракція "Самопоміч" завжди виступала за створення рівних умови для ведення бізнесу, для створення конкурентних умов і створення… збільшення ефективності бізнесів. Ми виступаємо за повернення безпосередньо у закон норми, яка пов'язана про міжнародний рівень, міжнародний принцип вичерпання торговельних марок. Це згідно стенограми це пункт 11. Необхідно, щоб ми у тексті закону, який ми будемо зараз приймати у першому читанні, залишили ту фразу, яка стосується безпосередньо статті… мала би внестися у статтю 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", необхідно залишити "на території будь-якої країни світу".

законопроект лише у тому випадку, коли в тексті буде збережений та зафіксований міжнародний принцип вичерпання торгівельних марок. Дякую. Дякую вам. Я звертаюсь до фракцій: чи є бажаючі виступити від фракцій, чи можемо переходити до виступів народних депутатів? Немає бажаючих від фракцій. Тому прошу народних депутатів приготуватися на запис виступів від народних депутатів. Отже, 15 хвилин надається на виступи від народних депутатів. Прошу провести запис. Будь ласка.

Вікторія Юріївна. Включіть мікрофон, будь ласка. 16:07:44 ПТАШНИК В.Ю. Шановні колеги, мені надзвичайно приємно, що ми нарешті перейшли до питань інтелектуальної власності в цьому парламенті на четвертий рік нашої роботи. Але в той же час я хочу сказати, що мені прикро, що через те, що депутатів банально не було в залі, був відхилений попередній законопроект, адже, мені здається, що там була основа, над якою можна було працювати, і за умови внесення поправок до другого читання, ми би могли би вийти на якісний продукт. Що стосується цього законопроекту, то однозначно його б треба, основні положення його підтримувати, адже там закладені ідеї, які якраз дозволяють захищати і власників торгівельних марок, тобто ті бізнеси, які розвивають свою продукцію, які розвивають свою діяльність, складають свої бренди і очевидно ці бренди мають захищені. Так само цей законопроект направлений на захист прав інтелектуальної власності наших винахідників, які, отримавши патенти, також мають право на те, щоб захищати свою інтелектуальну працю.

мова йде про положення, яке обмежує власників будь-яких осіб оскаржувати видані незаконно торгівельні марки, якщо сплив 5-річний термін після того, як конкретне свідоцтво було отримано правовласником. Це означає, що, наприклад, на сьогоднішній день, якщо ви вводити вводити в Google такий домен "starbucks.ua", ви побачите, що замість всім відомої компанії там є сайт знайомств. І, очевидно, коли відповідна компанія буде заходити в Україну, очевидно, вона захоче захищати свої права. Для того, щоб їй захищати, оскільки свідоцтво про реєстрацію знаку на, власне, "Старбакс" вже було зареєстровано і видано фізичній особі. Очевидно, дана компанія мала би звернутися до суду і захистити свої права. Але через норми, які містяться в цьому законопроекті, якщо сплине 5-річний строк після видачі відповідного свідоцтва, дана компанія не зможе вже піти до суду. Крім того, є положення, яке говорить про те, що, якщо власник вже зареєстрованої торгівельної марки захоче в суді визнати недійсною іншу марку, яка порушує його право, він спочатку повинен довести те, що свою марку він використовує протягом конкретного строку, і тільки тоді у нього з'явиться право позиватися на порушника за порушення його прав. Це абсолютний нонсенс. Це позбавляє фактично суб'єктів господарювання права позиватися до суду, і такі положення мають бути виключені. Тому ми разом з Міністерством економіки напрацювали конкретні пропозиції. Я сподіваюся, сьогодні вони будуть депутатами враховані. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Народні депутати Семенуха і Бабак передають слово для виступу Сисоєнко Ірині. Отже, прошу включити 6 хвилин для виступу. Будь ласка, пані Ірина. Вітаю, шановні колеги. Ірина Сисоєнко, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Хочу зазначити, що справді цей законопроект, який поданий урядом, є тим, який відображає в собі зміст і суть Угоди з Євросоюзом, Угоду ТРІПС міжнародну, і саме головне, він направлений на те, щоб поборотися в Україні з таким явищем, як "патентний тролінг". Щоб було розуміння, що це таке. На жаль, за останній час в Україні велика кількість осіб почала зловживати правом інтелектуальної власності і реєструвати, одержувати патенти на промислові зразки, на корисні моделі, на вже загальновідомі речі. Наприклад, патентується зовнішній вигляд стакану, кузова автомобіля, колеса, тобто будь-які інші речі, які вже давним-давно відомі в світі, не мають тієї ознаки новизни, але в той же час все одно за діючим законодавством є можливість заявочним шляхом одержувати правову охорону. Що відбувається далі? Далі такі недобросовісні особи ставлять свої патенти в перелік, в реєстр Митної служби України і таким чином забороняють ввезення на територію України різного виду товарів, і це справді є величезною перешкодою для великої кількості товаровиробників, які імпортують свій товар в Україну. Тому все ж таки боротьба з "патентним тролінгом" є основою і змістом цього законопроекту. Також хочу наголосити на додаткових важливих речах, які сформовані цим законопроектом. Це можливість оскарження патентних прав недобросовісних власників не лише через рішення суду, як це існує в діючому законодавстві України, а в тому числі адміністративним шляхом. Так само ця норма є діючою нормою в європейському законодавстві, коли Апеляційна палата державної установи може своїм рішенням дослідити всі ті докази і вирішити питання, і скасувати, анулювати права недобросовісних власників патентів об'єктів інтелектуальної власності. І третя важлива складова цього законопроекту, чому цей законопроект дуже важливо. Цим законопроектом формується можливість одержання нанесених збитків власникам товару. Тобто, якщо незаконно товар був внесений в Державний реєстр Митної служби, товар простояв на кордоні, відповідно, що власники товару понесли збитки, оплачуючи його перебування на митній території України, також і інші збитки, які одержують власники великої кількості товарів, які стають заручниками "патентного тролінгу". Це все формує можливість одержати від неправомірних реєстрацій, від "патентного тролінгу" матеріальні збитки на користь добросовісних набувачів, власників торгівельних марок, власників винаходів, власників промислових зразків. Тому цей законопроект є тим, який формує по суті законодавчі зміни, які багато років існують в європейських державах. І надзвичайно важливо, щоб сьогодні все ж таки кількість осіб народних депутатів, яка є в цій залі, щоб нам вистачило голосів, щоб прийняти цей законопроект у першому читанні, якомога швидше його доопрацювати, підготувати до другого читання і зробити все можливе, щоб цей законопроект став Законом України. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде голосувати за даний законопроект. Дякую вам за увагу. Дякую дуже вам. До слова запрошується Веселова Наталія Василівна. Опанасенко… Секундочку! Галасюку. Добре. Без мікрофона можна. Будь ласка, Віктор Галасюк. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати! Команда Радикальної партії підтримує цей дуже важливий законопроект. Взагалі захист права інтелектуальної власності – це один з пріоритетів, якщо ми хочемо в Україні побудувати економіку інтелекту, економіку виробництва і економіку інновацій, а не ту ганебну, застарілу економіку сировинного експорту і донорства людей по всьому світу, яка існує сьогодні. Тому, безумовно, треба приймати цей закон. Більш того, його треба приймати саме в редакції комітету – це є принципово важливим. Я наголошую під стенограму, що команда Радикальної партії принципово наполягає на збереженні в законопроекті, як зараз це передбачено, міжнародного принципу вичерпання прав на торгівельні марки для України, адже цей принцип дозволить, по-перше, захистити українських виробників і забезпечити можливості належні виробництва сучасних товарів, а з іншого боку, дозволить забезпечити здешевлення цін для споживачів. Адже деякі країни в світі зробили таку помилку і відступили від цього принципу. таку помилку зробила Грузія. Я чув вже сьогодні в цьому залі, є пропозиція відмови від міжнародного принципу, так от у Грузії цей режим певний час працював, продавлений лобістами міжнародних корпорацій. Після того, як уряд проаналізував ефекти, його відмінили. І після того, як його відмінили, повернулися до міжнародного принципу, на якому наполягає команда Радикальної партії, після цього на ряд товарів ціни знизилися від 30 до 70 відсотків, ви тільки вдумайтеся: побутова техніка, автозапчастини, лікарські засоби. Тому, безумовно, приймати цей закон. Безумовно, збереження міжнародного принципу так, як це передбачено профільним комітетом, і не зупинятися на цьому. Бо, безумовно, важливий захист інтелектуальної власності, але інвесторам важлива стабільність. Тому треба проводити радикальні економічні реформи в країні, запроваджувати сильні економічні інвестиційні стимули через прийняття Закону про індустріальні парки, нарешті, щоб уряд створив Експортно-кредитне агентство. Більше, ніж на рік вони вже прострочили виконання закону, який ми з вами в цьому залі прийняли. А це здешевлення кредитів в рази, а не на відсотки, для українських виробників готової продукції. Прийняття невідкладне погодженого Комітетом з питань промислової політики та підприємництва Закону… законопроекту про безкоштовне приєднання до інженерних мереж (6671), це зняття бар'єрів на вхід в українську економіку. Слухайте, сьогодні обсяг припливу прямих іноземних інвестицій 2 мільярди доларів США на рік. Такими темпами ми Польщу наздоженемо через 100 років, якщо Польща почекає, стоячи на місці. Зрозуміло, що цього не відбудеться, нам треба діяти на випередження. Тому приймати промисловий пакет реформ і приймати цей закон для захисту прав інтелектуальної власності з міжнародним принципом. Дякую. Дякую вам. Отже, за народних депутатів усі бажаючі виступили? Ми можемо переходити до заключного слова, спочатку - заступника міністра, потім – співдоповідача. Це означає, що через 6 хвилин, після двох співдоповідей ми перейдемо до прийняття рішення. Тому я прошу усіх голів фракцій, а так само і членів профільного комітету, і Комітету освіти, і Комітету євроінтеграції, бо цей закон є євроінтеграційний, максимально змобілізувати народних депутатів. Через 5 хвилин ми будемо переходити до прийняття рішення. Зараз я запрошую до заключного слова заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Тітарчука Михайла Івановича. Будь ласка. Будь ласка, Михайло Іванович. те, що не було зроблено, треба зробити, те, що було погано зроблено, треба покращити. І на відміну від інших законопроектів, це дійсно нагальна потреба. В нас багато чого очікують інвестори як вітчизняні, так і іноземні. І сама головна теза, як сказав один класик, що основа сильної держави – це сильна армія, це сильне патентне відомство. Сильна армія охороняє кордон, а сильне патентне відомство охороняє тотальну власність держави. Дякую. Дякую вам. Ще раз запрошую всіх народних депутатів в зал і хочу наголосити, через три хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Але зараз Співаковський Олександр Володимирович у своєму виступі в тому числі і назве правки, які можуть бути компромісними, які можуть об'єднати зал. Тому я прошу уважно послухати доповідь від комітету і запросити депутатів у зал. Особливо закликаю комітет євроінтеграції запросити всіх депутатів у зал. Отже, заключний виступ в обговоренні. І я запрошую до доповіді Співаковського Олександра Володимировича. Шановні колеги, ситуація дуже складна в тому сенсі, що є дві протилежні точки зору, які не дають можливості пройти перше читання. Я звертаюсь просто до здорового глузду звертаюсь до авторів, які можуть заблокувати прийняття закону з урахуванням кількості народних депутатів, які є, тут знаходяться. Тому дивіться, є пропозиція така. Я зачитаю ту поправку, яка погоджена з МЕРТ, із народним депутатом Вікторією Пташник. Далі ми проголосуємо. Якщо ми не голосуємо з цією поправкою, то тоді є пропозиція проголосувати в редакції комітету. Редакція комітету враховує, пане Вікторе, якраз пропозиції щодо того, що застосовується міжнародний принцип. І тому І тому ми зробимо, Андрію Володимировичу, є пропозиція така, я зачитаю під стенограму. Якщо в цьому варіанті не проходить, то тоді проголосувати у варіанті комітету і допустити до першого читання. Між першим і другим читаннями я дуже сподіваюся, що ми знайдемо. Читаю. Підпункт 17 пункту 4 розділу І, це зміни до пункту 6 статті 16, доповнити новим абзацом 18 такого змісту: "Використання торгівельної марки для лікарського засобу, введеного під цією торгівельною маркою в цивільний оборот на території будь-якої країни світу власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот". Шановні колеги, я звертаюсь абсолютно до всіх, це звужена, це навіть не той перший ранковий варіант, який викликав Тому ми можемо зайти в друге читання з цією правкою і далі відпрацювати відповідно текст. взагалі будемо відхиляти цей закон, ми просто повинні зрозуміти наслідки. Це означає і далі в зв'язку з тим, що групи народних депутатів не можуть знайти консенсусу, це означає, що і далі ми будемо фактично

за перше читання. Дякую за розуміння. Давайте власні амбіції забудемо і проголосуємо заради України. Дякую. Дякую. Отже, як я розумію, за пропозицією комітету я ставлю на голосування пропозицію в першому читанні з поправками, які озвучив Співаковський під стенограму. І ми голосуємо так в першому читанні, а потім вносимо правки між першим і другим читанням, ті, які виникають і по яких є застереження. Так? Приймається, колеги? Опанасенко! Так, приймається? З поправками, які Співаковський зачитав.

Колеги, я прошу усіх зайти в зал. Отже, колеги, прошу приготуватися до голосування. Я поставлю перше голосування, перше голосування з поправками, які озвучив Співаковський під стенограму. Так, пане Олександр? Отже, перше голосування це буде за основу з урахуванням тих пропозицій комітету, які Співаковський озвучив під стенограму. Це буде перше голосування. Я прошу, була в нас дискусія, всіх уважно… під час голосування, приймати участь в голосуванні. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Ми завершили обговорення і переходимо до прийняття рішення. Отже, готові, так? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності (№ 5699) з поправками, які озвучив під стенограму представник Комітету з питань науки і освіти Співаковський Олександр Володимирович, за основу, колеги. Лишень за основу. Ми зможемо доопрацювати до другого читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо з поправками комітету. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. зупиніть голосування. Зупиніть. Комітет євроінтеграції прийшов, це дає стриманий оптимізм. Будь ласка, займіть місця. Отже, ще раз наголошую, 5699 з поправками, які озвучив Співаковський під стенограму, за основу. Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Голосуємо.

За-135 Колеги, тепер я поставлю пропозицію: без правок, які озвучив Співаковський. Така була позиція комітету – два голосування. Одна хвилина, будь ласка, Співаковський. Прошу усіх заходити в зал, колеги. Прошу усіх займати робочі місця. Будь ласка, одна хвилина, Співаковський. 16:28:13 СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Дякую. Шановні колеги, от у мене велике прохання, я вперше звертаюся до Верховної Ради, давайте припинимо спекуляції! Комітет все зробив. зробив. Автором є фактично Кабінет Міністрів України. Давайте закінчимо ці спекуляції і проголосуємо. Проголосуємо в редакції комітету. Далі буде робоча група. Не напрацюємо – не вийдемо на друге читання. Навіщо зараз давати оце шоу, коли одні кричать: "Давайте зелене світло", інші – "жовте" і так далі. Давайте комітет, якщо ми довіряємо Комітету з питань науки і освіти, давайте консолідовано проголосуємо і дамо можливість доопрацювати цей законопроект в другому читанні. Інакше це виглядає просто непристойно, так, як відбувається. Я просто не хочу називати аргументи, за яких та чи інша сторона хоче отримати переваги. Дякую всім. Голосуємо за Україну! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, зараз я ставлю на голосування в редакції комітету, без правок, які зачитував Співаковський, в редакції комітету. Зрозуміло? Ця пропозиція усіма підтримується? Колеги, підтримується? підтримується? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності (5699) за основу в редакції комітету. Прошу проголосувати. І прошу підтримати в редакції комітету. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Теж не підтримується. Колеги, наступна пропозиція, яку я можу використати, це повернути в комітет на доопрацювання. Це буде підтримано всіма? В комітет на доопрацювання. Підтримується? Отже, колеги, зараз я поставлю пропозицію в комітет. Можливо, дві позиції, які розділили зал, в комітеті вдасться об'єднати. І тому давайте, щоб ми не втратили законопроект, щоб він не був відхилений, давайте об'єднаємося навколо цієї пропозиції. Приймається, так? Всіма приймається? Так, в комітет на повторне перше читання. І це є компромісна пропозиція. І в комітеті зможуть провести професійну дискусію, і відповідно ми зможемо вийти на позитивне рішення. Отже, колеги, прошу усіх приготуватись до голосування. Це надважливе євроінтеграційне питання, і я переконаний, ми не можемо його поставити під ризик. Давайте повернемо в комітет, і комітет доопрацює. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності (№ 5699) направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Колеги, поверніться в зал. Це об'єднуюча позиція. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, колеги. За-203 Не всі встигли. Зараз повернемось. Я прошу зараз по фракціям включити. "Блок Петра Порошенка" –

"Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 3. Колеги, я прошу підтримати. Це компромісна позиція. Вона дає можливість в комітеті довго працювати, вона дає можливість провести фахову дискусію і вийти на позитивне рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Зараз я поставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за повернення в комітет. Прошу максимально змобілізуватись. Колеги, прошу приготуватись до голосування. Готові так? Отже, Андрій Володимирович, поверніться на робоче місце. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 5699 до пропозиції направити його в комітет на повторне перше читання. Отже, прошу всіх взяти участь в голосуванні і прошу підтримати. Колеги, поверніться на робочі місця. Поверніться на робочі місця. Я прошу підтримати пропозицію повернення до проекту Закону 5699. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати. Кожен голос має значення. За-201 Колеги, я ще раз поставлю. Якщо не буде голосів, цей законопроект теж буде відхилено, і рука у мене не здригнеться. Я не розумію, чому люди ведуть дискусію і не голосують під час голосування? Я прошу повернутись на робочі місця. І я ставлю на голосування заключну пропозицію, яка передбачена Регламентом. Це повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я думаю, навколо цієї пропозиції ми об'єднаємось. Це заключна пропозиція. Якщо вона не буде підтримана, законопроект буде відхилено. Отже, я ставлю на голосування пропозицію проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної власності (№ 5699) повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо.

За-215 По фракціям, будь ласка. Є сенс ще ставити, колеги? Є, так? Тоді, будь ласка, прошу всіх, не виходіть із залу, колеги. А голови фракцій, ви взагалі контролюєте ситуацію у своїх фракціях, що зараз, під час голосування, люди просто виходять із залу? Отже, я ставлю заключний раз пропозицію. Якщо немає голосів, законопроект буде відхилений. Прошу членів Комітету освіти і членів Комітету євроінтеграції закликати народних депутатів зайти в зал, приготуватись до голосування. Готові? Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності (5699) за пропозицією комітету направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Комітет бере зобов'язання доопрацювати і винести узгоджений законопроект у зал. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, усіх прошу підтримати і взяти участь в голосуванні. Голосуємо! Прошу підтримати. Йде голосування. Голосуємо. Прошу підтримати. Три голоси. Не встигли. Не встигла Оксана. Добре, я, колеги, поставлю на повернення.

(бачу зайшли народні депутати, будь ласка), я поставлю, тепер я змушений на повернення поставити, а потім пропозицію повернути в комітет. Хто за те, щоб повернутись до проекту Закону 5699 і направити його в комітет. Спочатку за повернення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Кожен голос має значення. Прошу підтримати. Голосуємо. Так, голосів меншає. Проект Закону 5699 відхилено. Я прошу комітет провести нараду з цього приводу і підготувати новий пакет документів. Отже, пакет законів інтелектуальної власності ми один прийняли. На жаль, два були відхилені із-за розбіжностей в залі. Колеги, хочу нагадати, що ми, розглядаючи блок другого читання, дійшли до проекту Закону про лікарські засоби (4074), але рейтингове голосування продемонструвало, що немає підтримки. І комітет попросив ще раз поставити його на рейтингове голосування. Я прошу приготуватись до участі в голосуванні. Зараз я поставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів) (№ 4074). Голова комітету Оля Богомолець звернулася з проханням ще раз поставити на рейтингове голосування, щоб, якщо буде підтримка, ми змогли перейти до його розгляду. Готові до голосування? Медичний законопроект, який є узгоджений і комітетом, і міністерством. І я прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні. Ставлю на рейтингове голосування проект Закону про лікарські засоби (4074). Прошу проголосувати, прошу підтримати рейтингове голосування. Будь ласка. За-222 Я думаю, можна входити, рейтингове голосування продемонструвало високий потенціал. Але, колеги, тут дві правки всього, голосування відбудеться за кілька хвилин. Тому я прошу усіх запросити в зал, через кілька хвилин відбудеться голосування по цьому надзвичайно важливому законопроекту. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань охорони здоров'я Богомолець Ольгу Вадимівну доповідати проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (№ 4074). Будь ласка, пані Оля. Шановні колеги, цей законопроект чекає на вирішення своєї долі вже два роки. Вашій увазі пропонується законопроект про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів) (№ 4074), підготовлений Комітетом з питань охорони здоров'я до другого читання. Цей законопроект був прийнятий у першому читанні 2 листопада 16-го року. Закон спрямований на гармонізацію положень національного законодавства з відповідними положеннями Директиви ЄС 2001/83, зокрема щодо забезпечення публічного доступу до результатів доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів. Щорічно Міністерство охорони здоров'я проводить понад 200 клінічних випробувань. За останні 5 років за це Міністерство охорони здоров'я отримало понад 100 мільйонів гривень, і, власне, результати цих досліджень мають бути доступними до експертного середовища і громадськості. до статті 14 Закону України "Про інформацію" інформація про вплив товару на життя та здоров'я людини не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. Водночас чинна редакція Закону України "Про лікарські засоби" визначає, що вся інформація, яка міститься в реєстраційному досьє, є закритою інформацією. Такий підхід не відповідає європейським вимогам і не забезпечує права громадян на доступ до інформації, яка становить суспільну важливість і інтерес. Тому законопроектом пропонується чітко визначити, яка саме інформація є відкритою для громадськості, де і ким вона розміщується. До законопроекту надійшло п'ять пропозицій від народних депутатів, з них враховано три, одна з яких врахована по суті, відхилено Законопроект завізовано Головним юридичним управлінням Верховної Ради без зауважень. Перед тим, як поставити законопроект на голосування, вношу пропозицію, яку просила врахувати при прийняті законопроекту Міністерство охорони здоров'я щодо збільшення визначених "Прикінцевими положеннями" законопроекту строків на розробку необхідних для реалізації законопроекту змін до чинних нормативно-правових актів з одного місяця до шести місяців. Зачитую пропозицію під стенограму. У першому реченні пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" слова "протягом одного місяця" замінити словами "протягом шести місяців" і далі за текстом. Прошу підтримати пропозицію комітету та прийняти законопроект в другому читанні та в цілому як закон. Дякую за увагу. Дякую вам. Переходимо до правок. Я буду зачитувати ті, які відхилені. 1-а. Не наполягає. 2-а. Не наполягає.

результати клінічних випробувань, а в тому числі і матеріали клінічних випробувань, на підставі яких формуються вже результати. Тому що ми можемо розуміти, що результат по суті формується на одній сторінці текстом, в якій чітко зазначаються, чи є є ефективність лікарського засобу, чи його немає. А на підставі чого робляться такі висновки експертизи, це якраз і є матеріали. Саме в матеріалах не дуже чітко видно, на якій кількості осіб були здійснені ті чи інші випробування, яка кількість випробувань пройшла успішно, яка не успішна. То ж я наполягаю на тому, щоб публічною була інформація, яка стосується всіх матеріалів клінічних випробувань. Лише таким чином ми справді будемо реєструвати лише лікарські засоби з доведеною клінічною ефективністю. Тому що велика кількість ліків, які сьогодні не мають ефективності, але теж таки проходять Будь ласка, пані Оля. викласти у новій редакції, за змістом якої центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, тобто МОЗ України, повинен забезпечити публічний доступ до всіх матеріалів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів. Варто зауважити, що очевидно мова йде не про всю частину десяту статті 9, а лише про останнє речення цієї частини, бо в іншому разі буде скасована чинна норма щодо обов'язкової охорони інформації, яка є в реєстраційному досьє і яка охороняється відповідно до законодавства. Стосовно забезпечення публічного доступу до всіх матеріалів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів, то варто зауважити, що в цих матеріалах є і конфіденційна і комерційна інформація, яка підлягає охороні від розголошення, зокрема, персональні дані та відомості щодо стану здоров'я осіб, які брали участь у клінічних випробуваннях, відкритою є лише інформація про результати цих… ГОЛОВУЮЧИЙ. …саме відкритою є лише інформація про результати цих випробувань та досліджень, і саме до них потрібно забезпечити публічний доступ. Тому правку номер 2 народного депутата Ірини Сисоєнко пропонується відхилити. Дякую. Але пані Ірина наполягає на голосуванні. Я ставлю на голосування поправку номер 2 народного депутата Сисоєнко. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Таким чином, ми завершили обговорення і переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, обговорення завершене. Я прошу всіх займати робочі місця і заходити в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Комітет справді довший час готував цей законопроект, були знайдені компромісні позиції, і тому вкрай важливо підтримати наш комітет, наших колег. Я прошу всіх приготуватися до голосування. Прошу членів комітету і голів фракцій змобілізувати колег депутатів. Прошу зайняти робочі місця, і ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, поверніться в зал. Чи ви не голосуєте? Ви встигаєте, так? Андрій Володимирович, поверніться на голосування, вже голосування. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів) (№ 4074) в другому читанні та в цілому з пропозиціями, які озвучила під стенограму голова комітету Богомолець Ольга Вадимівна. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, голосуємо, прошу підтримати, голосуємо.

За-247 Закон прийнятий. І вітаю комітет з якісною, ефективною роботою. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку (№ 6424-д). І автори просять розглянути його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати скорочену процедуру, голосуємо. Я ще раз поставлю пропозицію скороченої процедури. Я не розумію в чому логіка, в нас залишилося годину 10 і попереду ще великий порядок денний. Я думаю, є правильним підтримати і швидко, ефективно розглянути. Я нагадаю, наступний проект Закону про фізичну культуру і спорт. Потім є проект Закону про гірські та високогірні населені пункти. Ми туди можемо дійти, якщо будемо працювати ефективно, колеги. Давайте підтримаємо розгляд за скороченою процедурою проект Закону 6424-д. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Шиньковича Андрія Васильовича, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, законопроект 6424-д розроблено з метою визначення на законодавчому рівні обмежень щодо використання квартир у багатоквартирних житлових будинках не за призначенням, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання та посилення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері. Верховною Радою України 03.07.2018 року було прийнято рішення направити до нашого комітету на повторне перше читання проект Закону України про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку (реєстраційний номер 6424), внесеного народними депутатами Герасимовим, Андрієвським, Левченком, Шиньковичем, Кодолою. Комітетом було в найкоротший термін доопрацьовано зазначений законопроект. 04.07.2018 року законопроект був зареєстрований за номером 6424-д. Комітетом у той же день оперативно на своєму засіданні було розглянуто цей законопроект і запропоновано Верховній Раді України прийняти його за основу. У підготовленій редакції до розгляду у повторному першому читанні частково враховані зауваження Головного науково-експертного управління, уточнена поверховість будинків, на які розповсюджується дія закону, добавлено новий пункт щодо непоширення дії закону на нежитлові приміщення – це дуже важливо – у багатоквартирних житлових будинках поверховістю 16 та більше поверхів, враховані пропозиції народного депутата Герасимова. Прошу підтримати законопроект за основу. Хочу лише дуже важливу деталь уточнити, яка минулого разу викликала певну дискусію в нашому залі. не забороняється, не забороняється використання нежитлових приміщень, розташованих у цокольному першому, другому та верхньому, у тому числі мансардних поверхах багатоквартирного житлового будинку. Це те вузьке місце, яке насправді і викликало певну дискусію.

до Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і, зокрема, до нас, депутатів Об'єднання "Самопоміч", зверталась велика кількість людей з проблемами хостелів в багатоквартирних будинках. З реформою житлової сфери, житлово-комунального господарства, коли ми зараз з вами говоримо про управління багатоквартирними будинками, про об'єднання співвласників, ми бачимо, що проблема існування хостелів в багатоквартирних будинках загострилась. Люди відчувають, що немає жодного впливу на сусіда, який оперує хостелом, в якому може бути в день по 30 людей, який користується загальним спільним майном в цьому будинку, і наносять фактично шкоду, і порушують безпеку життєдіяльності інших людей цього будинку. Тому час комплексних реформ житлово-комунального господарства настав і потребує врегулювання питання такої діяльності, як діяльність функціонування хостелів. Цей законопроект ми пропонуємо все ж таки підтримати і суттєво доопрацювати до другого читання, тому що, на жаль, в першій редакції, навіть доопрацьованій комітетом, не прозвучало змін до Закону "Про туризм" і жодної згадки немає про те, що ж таке "хостел". Чи це є готельний бізнес, чи ми просто дійсно продовжуємо здавати в оренду житло і жодним чином цю діяльність не регулюємо, яка завдає шкоди мешканцям багатоквартирного будинку. Тому "Об'єднання "Самопоміч" пропонує підтримати закон за основу, але для того, щоб ми не змінювали регламент, проголосувати це з рішенням про те, що до другого читання будуть потребувати зміни до Закону "Про туризм" з врегулюванням діяльності хостелів в Україні. Без цього, на жаль, норми… Тому, шановні друзі, давайте голосувати "за", врегульовувати питання існування такої діяльності як діяльність хостелів, але нам треба буде зміни внести і в Закон "Про туризм", який, на жаль, сьогодні тут не передбачений. Тому голосуємо "за" і пропонуємо також передбачити, що ми дозволимо до другого читання внести зміни до Закону "Про туризм" і дати визначення "хостелів". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Юрчишин Петро Васильович. буде виступати? Герасимов. Передає Артуру Герасимову. Будь ласка, пане Артур. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, ми вже неодноразово в цій залі проговорювали цю проблему, яка дійсно існує. Але одразу хочу вам сказати, що було проведено дуже багато консультацій з представниками всіх фракцій і груп, з дуже багатьма народними депутатами. І ми зробили все для того, щоб, вирішуючи проблему, ми жодним чином не зачепили український малий бізнес. Тому одразу вам хочу сказати, що запобіжники, які були виставлені в цьому законі, вони навіть записані в перехідні положення, не дивлячись на те, що дійсно згідно законодавства вони би так були. Тому велике прохання згуртуватися і підтримати цей законопроект в першому читанні. Також будемо вітати всі коментарі від всіх фракцій до другого читання, тому що закон є надважливим. що до мене підходили вже, можу сказати, сотні людей і на вулицях, і телефонували відносно того, щоб ми прийняли цей закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Батьківщини", Соболєв Сергій Владиславович, будь ласка. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, закон достатньо контроверсійний. З одного боку, всі розуміють, що є святе право приватної власності, і ти маєш право розпоряджатися нею так, як ти вважаєш, але, з іншого боку, є права мешканців багатоквартирних будинків, які так само можуть страждати від того, яким чином ця приватна власність використовується. Саме тому, розглядаючи цей законопроект, треба враховувати всі ті питання, які не дозволять, з одного боку, зловживати таким правом, але, з іншого боку, обмежувати законні права власників. Це мені нагадує проблему початку 90-х, коли почалася приватизація житла в багатоквартирних будинках, а в цей момент підвальні і напівпідвальні приміщення вже давно були в них відчужені, і ті, хто проживали в цих будинках, не мали права отримувати дохід від того, що ці приміщення або здавалися в оренду, або продавалися. Поруч з цим є друга, не менш важлива, тема, яка ніяк не поставлена в порядок денний, це те, на чому наполягає фракція "Батьківщина". В усіх країнах світу, включаючи Сполучені Штати Америки, право відчуження житла за борги по комунальних платежах, якщо це є єдине твоє житло, заборонено. Ми наполягаємо, і ми ще раз нагадуємо про те, що відповідний законопроект лежить в парламенті, по катастрофічному зростанню цін на комунальні платежі. Таким правом почали зловживати. Ми просимо вас, пане Голово, поставити це питання невідкладно. Воно пройшло відповідні комітети. І раз і назавжди заборонити відчужувати житло за комунальні платежі і борги по них, якщо це є єдине житло громадян. По цьому законопроекту думки фракції розділилися, ми будемо голосувати в вільному… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" Олександр Кодола. Достатньо буде, пане Олександр, одної хвилини? Одну хвилину. Потім Левченко – одна хвилина. І через дві хвилини ми переходимо до голосування. Я прошу усіх запросити в зал. Будь ласка, Олександр Кодола. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209 виборчий округ. Як співавтор даного законопроекту хочу сказати, що, дійсно, проблема використання квартир не за своїм призначенням сьогодні набула неабиякого поширення, особливо в столиці, в крупних містах. основна небезпека тут є в тому, що саме хостели, офіси, які створені в квартирах, приватних квартирах багатоповерхових будинків, створюють неабияку загрозу і небезпеку для сусідів. В першу чергу я говорю про пожежну безпеку, я говорю про зношення комунікацій, тому що вони розраховані не для 20 чи 30 чоловік, які користуються хостелом чи офісом, наприклад. Тому, звичайно, я закликаю колег підтримати даний законопроект, щоб хоч навести який-небудь лад в цьому питанні. Прошу голосувати "за". І наша команда підтримає цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Левченко одна хвилина. Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. Я хотів би зараз виступити як київський мажоритарник. Я під час своїх зустрічей з виборцями десятки разів чув від людей скарги на абсолютно безконтрольну діяльність хостелів. Справа в тому, що діюче законодавство жодним чином не регулює діяльність хостелів. І це призводить до того, що в житлових будинках абсолютно плодяться такі притони безконтрольні, наслідком яких є тотальне знущання над місцевими мешканцями. На превеликий жаль, Верховна Рада не розділяє наші пропозиції щодо заборони діяльності таких закладів в житлових будниках взагалі, але цей законопроект є хоча би маленьким кроком вперед. Так, він недостатній. Так, він стосується лише будинків вище 16 поверхів. Але це хоча би крок вперед, який треба зробити, хоча би розпочати цей рух по урегулюванню цього питання. І тому я звертаюся зараз до всіх фракцій, зокрема, окремо до фракції "Самопомочі", ви маєте слушні зауваження, я з вами абсолютно погоджуюсь, але, будь ласка, проголосуйте за цей законопроект хоча би в першому читанні, тому що це питання має зрушитись з мертвого місця. Отже, колеги, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. І хочу наголосити, серед пропозицій, які звучали, звучала пропозиція, щоб були внесенні зміни до Закону "Про туризм". Я готовий це озвучити, щоб комітет підготував зміни до Закону "Про туризм". Ми приймаємо лишень за основу і доопрацювати ми зможемо до другого читання. І я це озвучу під стенограму, щоб до другого читання були підготовленні зміни до Закону "Про туризм". Я це озвучу як доручення комітету, щоб воно прозвучало під час голосування. Я прошу всіх приготуватись до прийняття рішення. Нагадую, ми голосуємо лишень за основу. І ми переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку № 6424-д лише за основу, але з паралельним дорученням, щоб до другого читання будуть підготовлені поправки, зміни до Закону "Про туризм". Прошу проголосувати, прошу підтримати 6424-д за основу. Голосуємо. Прошу підтримати.

Я поставлю пропозицію повернутись. Я прошу запросити колег в зал. По фракціям покажіть, будь ласка. Отже, колеги, зараз я поставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за основу. Прошу максимально змобілізуватись. Прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 6424-д. Прошу проголосувати і прошу підтримати за повернення. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-212 Якщо зараз не буде голосів, я перейду до наступної пропозиції – в комітет на доопрацювання. Зараз я ще раз поставлю пропозицію повернутись до голосування за основу. І наголошую для авторів законопроекту. Якщо зараз зал не буде змобілізований, наступна пропозиція буде – це в комітет на доопрацювання. Отже, прошу зайняти робочі місця. Прошу змобілізуватись. І я ставлю на голосування повернутись до голосування за основу проекту Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку (№ 6424-д). Перше голосування за повернення. Прошу підтримати. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За-218 Наступна пропозиція – це направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Мені видається, вона є компромісною для всіх. І я впевнений, ми зможемо зараз разом підтримати. Отже, колеги, прошу змобілізуватись, це компромісна позиція, я сподіваюся, всі її підтримають, щоб законопроект не був відхилений. Бо якщо він буде відхилений, аж на наступній сесії він може бути знову запропонований до розгляду. І тому прошу кожного уважно брати участь в голосуванні. І я ставлю пропозицію, що проект Закону 6424-д направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Це компроміс. Давайте разом підтримаємо. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати.

І заключна пропозиція – це суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я прошу авторів законопроекту, просто під час голосування виходять із залу. Нам не вистачає 6 голосів. Я прошу всіх змобілізуватись, щоб ми не втратили законопроект. Це заключна пропозиція, яка дозволена Регламентом, направити суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я прошу всіх взяти участь у голосуванні. І, колеги, я прошу всіх підтримати. Це прийнятний компроміс, щоб не був відхилений законопроект. Подивіться, кожен голос має вагу. І я прошу підтримати. І я ставлю на голосування пропозицію проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу ще Української РСР. Ми хочемо поміняти кодекс Української РСР, щоб повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. І, колеги, кожен голос має вагу. Тому я прошу кожного взяти участь в голосуванні і підтримати. Прошу голосувати. Прошу підтримати 6424-д повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Голосуємо відповідально і злагоджено, кожен голос. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-226 Рішення прийнято. Я сподіваюсь, суб'єкт права законодавчої ініціативи чим швидше доопрацює законопроект і знайде положення, які зможуть об'єднати зал. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (номер 8181). Автор просить підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати скорочену процедуру розгляду. Прошу голосувати.

Колеги, я ще раз поставлю. Але хочу вас попередити, якщо ми ввійдемо в повну процедуру це і буде заключний законопроект на сьогодні. Попереду у нас два важливих законопроекти, які мають підтримку в залі, які могли би розглянути. Тому я прошу ще раз підтримати розгляд проекту закону 8181 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Не встигли. Заключний третій раз поставлю, колеги, якщо ні, входимо в повному процедуру. Отже, я ставлю на голосування пропозицію проект закону 8181 розглянути за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-153 Рішення прийнято. І запрошую до доповіді народного депутата України Крулька Івана Івановича. Будь ласка, пане Іван. 17:13:08 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується законопроект про внесення змін до Закону про фізичну культуру і спорт, який розроблений рядом народних депутатів, які представляють різні фракції. Він розроблявся в тісній співпраці з Міністерством освіти і науки, і цей законопроект має дуже важливе соціальне спрямування. В чому мета цього законопроекту? Він стосується передусім діяльності двох спілок – це Спортивна студентська спілка України і Українська федерація учнівського спорту. Якщо ми в країні вважаємо, що потрібно боротися за здоровий спосіб життя, за масовий спорт, то саме через учнівській і студентський спорт можна забезпечити масовий спорт в Україні. З 93-го року в Україні діють такі спілки, але до цього часу вони не були імплементовані в українське законодавство, а відтак проводити на неналежному рівні міжнародні змагання, зокрема універсіади чи гімназіади, було практично неможливим. Цей законопроект відкриває такі можливості, він дає можливість, щоб ці Спортивна студентська і учнівська федерація… і Українська федерація учнівського спорту, щоб вони мали можливість у повній мірі працювати так само, як їхні партнери по всьому світу, під егідою Спортивної студентської спілки, і під егідою Української федерації учнівського спорту проходять всі змагання, які стосуються студентського спорту. Більше того, ми маємо успіхи серйозні, зокрема в цьому році на Всесвітній гімназіаді Україна здобула перше місце у світі серед 58 країн. Тому я пропоную, оскільки це соціальний законопроект, який об'єднує весь зал, щоб ми проголосували за це і підтримали студентський і учнівський спорт і взагалі масовий спорт в Україні. Прошу весь зал сконсолідуватися і проголосувати за цей важливий законопроект. А комітету я дякую за пропозиції, за роботу і прошу підтримати в редакції комітету профільного, який цей законопроект розглядав. Дякую. Дякую. Будь ласка, слово для співдоповіді надається заступнику голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики і спорту Денису Силантьєву. Будь ласка, пане Денисе, запрошуємо вас. Комітет розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо Спортивної студентської спілки України та Спортивної спілки учнівської молоді України) (№ 8181). Законопроектом пропонується на законодавчому рівні визначити спортивний статус Спортивної студентської спілки України та Спортивної студентської спілки України та Спортивної спілки учнівської молоді України як громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України не вбачає потреби у деталізації на законодавчому рівні правового статусу Спортивної студентської спілки України та Спортивної спілки учнівської молоді України як громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і пропонує проект закону відхилити. Під час обговорення члени комітету підтримали законопроект, оскільки реалізація його положень сприятиме врегулюванню діяльності Спортивної студентської спілки України та Спортивної спілки учнівської молоді України, а також врегулює питання щодо надання їм з державного бюджету фінансової підтримки. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу та в цілому з урахуванням наступних пропозицій комітету. Перше. В тексті законопроекту слово "позанавчальний" замінити словом "позаурочний". І друге. В тексті та назві законопроекту слова "Спортивна спілка учнівської молоді України" в усіх відмінках замінити словами "Українська "Українська федерація учнівського спорту" у відповідному відмінку. Дякую, колеги. Прошу підтримати законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, шановний колега. Я прошу записатися на обговорення обговорюваного законопроекту.

Шановні колеги! Микола Величкович, "Народний фронт". Голосуючи зараз за цей законопроект, ми підтримуємо наших молодих спортсменів. Пам'ятаєте, що наші спортсмени на минулій гімназіаді, яка нещодавно закінчилася, були одні з найкращих у світі. Тому давайте ми підтримаємо наших молодих спортсменів. І хотів би наголосити, що в цьому… автори цього законопроекту – це представники різних фракцій, тому давайте відкинемо будь-які політичні розходженні і проголосуємо, і підтримаємо український спорт. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І вам дякуємо. Будь ласка, Іван Крулько представить тепер позицію своєї фракції "Батьківщина". Прошу вас. Іван крутько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, у розвиток доповіді, яку я вже робив з трибуни, хотів би сказати, що цей законопроект дійсно дуже потрібний Міністерству освіти і науки і тим, хто займається студентським і учнівським спортом. Я вважаю, що в нас є чудові перспективи для того, щоби українська молодь мала можливість представляти на найвищому рівні Україну на різноманітних змаганнях світового, європейського рівня і всесвітніх універсіадах і гімназіадах. Тому я думаю, що підтримуючи такі соціальні ініціативи, ми також даємо можливість молоді розвиватися в Україні і через такий масовий студентський, учнівський спорт здобувати найвищі досягнення в спорті, ставати олімпійськими чемпіонами, залишатися в Україні, не планувати виїхати за кордон, а будувати тут свою кар'єру, в тому числі, і спортивну кар'єру. Цей законопроект є дійсно об'єднуючим, і я би просив народних депутатів України проголосувати за цей законопроект. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект так само, як ми в повній мірі будемо підтримувати ті ініціативи, які зараз зробила наша спортивна студентська спілка, щоби одна з найближчих всесвітніх універсіад, яка збирає спортсменів спортсменів з усього світу, пройшла в Україні, що буде дуже добрим підґрунтям для підготовки спортивної інфраструктури в Україні і підготовки України до можливих майбутніх Олімпійських ігор. Я пропоную підтримати цей законопроект і сконсолідуватися усім сесійним залом. Дякую. І вам дякуємо. Будь ласка, наступна – позиція "Опозиційного блоку", Юрій Павленко представить. Прошу вас, пане Юрію. 17:20:35 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановна головуюча, шановні народні депутати України! "Опозиційний блок" підтримує даний законопроект. ми вважаємо, що необхідно сьогодні голосувати і, власне, підтримати діяльність і Студентської спортивної спілки і Спортивної спілки учнівської Так як ці організації, починаючи з 1993 року, коли були створені, довели свою здатність організовувати процес. Ми, крім того, підтримуємо і ті ініціативи, які спрямовані на формування здорового способу життя, на створення цікавого цікавого уроку навчання з фізичного виховання як в школах, так і у вищих навчальних закладах. Це, на жаль, поки що залишається проблемою. Як урок фізкультури в школі є сьогодні нецікавим для дітей, на жаль, він не враховує особисті особливості кожної дитини і відповідно багато дітей просто вважають його непотрібним і часто не відвідують. На жаль, недостатньою є сьогодні і підготовка кадрів, які викладають фізичну культуру як в школі, так і в навчальних закладах. І, власне, всі ці можливості при певний підтримці з боку держави могли би взяти на себе і відповідні громадські організації.

2009 року жодної альтернативи не з'явилося, а ці організації довели свою здатність і можливість розвивати як студентський, так і шкільний спорт як на рівні України, так і на міжнародному рівні як єдині представники в міжнародних відповідних організаціях. Дякую за увагу і сподіваюсь, що ми сьогодні підтримуємо ці спортивні молодіжні організації. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останній виступ від фракції. Будь ласка, Сергій Каплін, який представить позицію "Блоку Петра Порошенка". Якби вас зараз слухав чи дивився пересічний школяр разом зі своєю родиною або студент, якого ви збираєтесь підтримувати, його спортивні устремління, він би вам сказав, вибачаюсь за російську мову: "Не учите меня жить или заниматься спортом, а лучше помогите материально". 800 мільйонів гривень щороку, всі, хто тут виступав і висловлювався в підтримку учнівської і студентської молоді і їх спортивних занять, проїдають з державного бюджету на свої партії. Кожна тут присутня партія, кожна фракція отримує багатомільйонні, в сотнях мільйонів гривень кошти. Давайте відмовимося від цього, адже ви ці гроші пускаєте на політичну рекламу і спонсоруєте ті канали, які ви сьогодні отут усі разом критикували. Спонсоруєте агресорів і окупантів замість того, щоб дати студенту, учню в школу, в інститут. Ми зареєстрували законопроект про те, щоб зробити публічним інформацію про надвисокі зарплати міністрів, заступників міністрів, керівництва Верховної Ради, народних депутатів України. Відмовили. Сьогодні підклали в ту папочку, щоб відмовити законопроекту Капліна. Мене підтримує народний депутат Пинзеник, і ми разом подамо знов такий законопроект і доб'ємося, щоб кожен простий українець знав, скільки проїдає партія, яка присутня в парламенті, скільки проїдає кожен міністр, і де гроші, які мали піти на учня простого в село, на студента простого, на розвиток спорту. Нашим дітям мало ваших слів, з нашими дітьми ви, партії, присутні тут, повинні поділитися і їхніми грошима, тими грошима, які ви витягли з кишені їхніх батьків. Дякую. Шановні колеги, я правильно розумію, що всі фракції, які бажали доєднатися до обговорення законопроекту, мали можливість виступити? Немає більше бажаючих? Я прошу повертатися до сесійної зали всіх, будь ласка, колеги. І за буквально тридцять секунд відбудеться голосування. Прошу повертатись до сесійної зали.

Отже, колеги, ми завершили обговорення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Секретаріат Верховної Ради України прошу повідомити депутатів, що ми переходимо до прийняття рішення. І голів фракції я прошу запросити депутатів до зали. Прошу зайняти робочі місця, покинути ложі і зайняти робочі місця. Отже я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Спортивної спілки учнівської молоді України) (№ 8181) за пропозицією комітету за основу і в цілому, з урахуванням пропозицій комітету. Отже прошу проголосувати і прошу підтримати українських спортсменів, українську молодь. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги, голосуємо.

Наступна пропозиція, колеги, за основу, щоб ми змогли доопрацювати до другого читання. Тому я ставлю. Добре, я поставлю на повернення раз, пане Іване. Просто ви переговоріть, ви ж бачите, що голоси є в залі. Отже я поставлю пропозицію на повернення до голосування за пропозицією комітету. Я прошу змобілізуватись. Прошу, колеги, взяти участь в голосуванні. Хто підтримує повернення до голосування за пропозицією комітету проекту Закону 8181, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Йде голосування, колеги, всі на робочих місцях мають бути. За-199 Отже, за основу, колеги, буде підтримана за основу пропозиція? Колеги "Самопомочі", за основу будете підтримувати? За основу. Так вони не голосують. Отже, наступна пропозиція: за основу. Прошу усіх приготуватися до голосування. Наступна пропозиція: лишень за основу, щоб ми змогли доопрацювати до другого читання. Я прошу, колеги, змобілізуватись і взяти участь в голосуванні. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Спортивної спілки учнівської молоді України) (№8181) за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. За основу. Ми доопрацюємо до другого читання. Це добра компромісна пропозиція. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-210 Колеги, в комітет на повторне перше читання. Я по фракціям зачитаю. "Блок Петра Порошенка" – 79, "Народний фронт" – 51, "Опозиційний блок" – 25, "Самопоміч" – 11, Радикальна партія – 9, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження" Колеги, давайте об'єднаємося навколо наступної пропозиції: в комітет для підготовки на повторне перше читання. Я прошу усіх приготуватись до голосування. І я прошу підтримати пропозицію, що проект Закону 8181 направити до комітету для підготовки на потворне перше читання. Щоб він не був відхилений, колеги, я прошу підтримати цю пропозицію. Прошу голосувати. І прошу підтримати українську культуру і спорт і українську молодь. Щоб не був відхилений законопроект, давайте підтримаємо пропозицію в комітет на повторне перше читання. Прошу усіх проголосувати і підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Приймаємо рішення. За-215 І заключна пропозиція: суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Не вистачає 11 голосів, колеги. Я прошу усіх запросити в зал. Я бачу, ряд людей просто не голосує, просто голосують "проти". Давайте, колеги, об'єднаємося навколо останньої пропозиції. Я прошу усіх запросити в зал. Прошу приготуватись до голосування. Якщо не буде підтримана ця пропозиція, ще один законопроект буде відхилений, це не зробить честі українському парламенту. Я прошу підтримати заключну пропозицію. І ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Спортивної спілки учнівської молоді України (8181) повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Давайте злагоджено підтримаємо цю пропозицію. Голосуємо. Прошу підтримати. Кожен голос має значення. Прошу проголосувати. Голосуємо. Три голоси. Зараз я поставлю пропозицію повернутися, бачу, не встигли. Я поставлю на повернення. Колеги, три голоси. Подивіться, хто є зараз в кулуарах, запросіть в зал. Я прошу зараз всіх запросити депутатів в зал і бути на робочих місцях під час голосування. Будь ласка, заходять народні депутати. Готові, так? Отже, прошу приготуватись. Я наголошую, я поставлю ту саму пропозицію: суб'єкту законодавчої ініціативи. Але перше голосування має бути повернення, а потім вже саме голосування. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я прошу приготуватись до голосування. І я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (8181). Отже, прошу проголосувати і прошу підтримати мою пропозицію за повернення. Голосуємо, колеги. Три голоси бракувало. Прошу уважно і відповідально голосувати. Голосуємо за повернення, голосуємо.

Ще менше голосів. Проект Закону 8181 відхилено. Колеги, до мене звернулась група авторів наступного проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів, що якщо нема в залі підтримки, щоб його зняти з розгляду. І тому я поставлю на рейтингове голосування. Я прошу всіх уважно взяти участь в голосуванні. Я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів (№ 7373). Рейтингове голосування. Прошу взяти участь і прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати, прошу підтримати. За-184 Не входимо. Але, колеги, наступний законопроект є, з підтримкою якого до мене зверталися всі фракції. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (№ 6439-д). Колеги, наголошую: це підтримка наших високогірних районів і більшість фракцій зверталися до мене з проханням поставити його на розгляд у порядку денному сесії. я зараз поставлю його теж на рейтингове голосування. І я прошу, колеги, підтримати і прошу проголосувати. Зорієнтувались? Він є у порядку денному наступний, всі його бачили. І я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державний гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (№ 6439-д). Рейтингове голосування. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, я ще раз запропоную на рейтингове голосування цей закон. Я здивований такою низькою підтримкою. Я прошу всіх зайняти робочі місця і взяти участь в голосуванні. Я ще раз ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державний гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (№ 6439). Я переконаний, люди будуть відслідковувати, хто як голосував по цьому закону. Рейтинговим голосуванням прошу взяти участь в голосуванні. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

За-173 Немає підтримки. І група авторів просить його відкласти. Але, колеги, я розраховував, що цим законопроектом ми зможемо вийти на позитивне рішення. І, таким чином, я поставлю наступні законопроекти на рейтингове, щоб побачити, який зможе об'єднати зал. Колеги, я прошу усіх зайти в зал, приготуватися до голосування. В нас є ще час для роботи. Я прошу повернутися в зал. І я ставлю на рейтингове голосування наступний проект закону, це проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (№ 6634). Його пропонують прийняти лишень за основу. Ми сьогодні вже прийняли важливий закон на підтримку медицини. І я прошу проголосувати та підтримати в рейтинговому голосуванні проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (№ 6634). Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Підтримаймо сімейну медицину. Прошу проголосувати. Голосуємо. Немає підтримки і цього законопроекту. Наступний. Антон Геращенко присутній? Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів. Але, наскільки я знаю, є розбіжності по цьому законопроекту. Але я тим не менше проведу рейтингове голосування. Рейтингове голосування по проекту Закону 8528. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-163 Немає підтримки. Я, колеги, поставлю ще два законопроекти на рейтингове голосування, якщо не буде підтримки, тоді мені доведеться провести загальний облік облік присутніх на сесії депутатів, щоб відповідно прийняти рішення щодо продовження сесії. Отже, наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо передачі майна до державної та комунальної власності) (№ 6007). Проект закону Комітету з питань транспорту 6007, і я проводжу рейтингове голосування. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. І наступне. Проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь молоді в процесах реформування держави"(Артур Палатний, Микола Величкович). Колеги, це є проект постанови, і поскільки по законах немає достатньої підтримки, ми переходимо до проекту Постанови 8367. І я прошу підтримати розгляд її за скороченою процедурою. Колеги, у нас 20 хвилин, ми довго просто не встигнемо. Тому я прошу усіх підтримати Прошу голосувати, прошу підтримати. Підтримайте, колеги. Прошу всіх підтримати. За-152 Рішення не прийнято. І я запрошую до доповіді представника Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Величковича Миколу Романовича. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, відповідно до Декларації "Про загальні засади державної і молодіжної політики в Україні" та на підставі рішення Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму від 16 травня цього року народними депутатами, членами нашого комітету, вноситься на ваш розгляд проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь молоді в процесах реформування держави", які пропонуються провести 21 листопада 2018 року. Молодь є потужною рушійною силою, яка завдяки своєму запалу та наполегливості здатна робити важливі зміни, спрямовані на захист загальнодержавних інтересів та розбудови держави. На сьогоднішній день в Україні проживає понад 11,5 мільйонів молодих людей віком від 14 до 35 років, а це чверть населення нашої держави. Важливо, що половина з них готові особисто долучитись до ініціатив у громаді. Молодь хоче змінювати своє життя та життя своїх регіонів та держави загалом. Саме тому зміни і реформи, що відбуваються в Україні, вимагають кардинального перегляду взаємовідносин між державою та владою. Проведення парламентських слухань на зазначену тему сприятиме активізації участі молоді в процесах ухвалення рішень, в управлінні державними справами та справами громад, підвищенню рівня їх громадської активності, а також розвитку молодіжної політики політики в Україні як інструменту залучення молодих людей до реформування держави. Просимо підтримати ці парламентські слухання і проголосувати "за". Звертаюсь до членів всіх політичних партій: просимо підтримати парламентські слухання на цю тему. Дякую. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Прошу провести запис. Від фракції "Самопоміч" Сотник Олена Сергіївна. Будь ласка, пані Олена. Щиро дякую, пане головуючий. Сотник Олена, фракція "Самопоміч", лідер молодіжного крила "Самопомочі". Я тут буду зараз виступати в першу чергу, напевно, не як народний депутат, а все ж таки як людина, яка представляє молодіжне крило нашої партії і молоді, яка абсолютно хоче залишатися і мріє залишатися в цій країні і мріє жити в успішній країні, в нашій країні, в Україні, і нікуди не їхати, не шукати кращого життя в інших країнах, а для цього треба зробити все, щоб не було жодного рішення про молодь без молоді. На превеликий жаль, на сьогоднішній день, як Міністерство молоді та спорту, так і органи місцевого самоврядування в більшості своїй і інші державні органи абсолютно не мають ефективного механізму залучення молодих людей до прийняття рішень, які стосуються їх безпосередньо. У нас відсутня молодіжна політика, в нас на сьогоднішній день немає діючого ефективного Закону про молодь, який би містив реальні механізми залученості молоді до управління цією державою, до прийняття рішень. І ключове: молодь так само, як і будь-хто інший, будь-який інший громадянин має право безпосередньо приймати участь у… бути делегованим у владу. Сьогодні ж я маю публічно сказати про те, що Міністерство молоді та спорту робить все, щоб створити інституційні механізми, так звані "молодіжні ради", але абсолютно не долучає до цього процесу, до обговорення молодих людей, робить все, щоб зробити ці інституції "карманними". Тому я... "кишеньковими", тому я дуже прошу наших депутатів підтримати це рішення. Ми маємо обговорити це питання, тому молодь просто їде, масово їде з країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Іван Крулько. Будь ласка, пане Іване. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Знаєте, колеги, коли, дійсно, ми можемо сказати, що турбуємося про молоду людину? Тоді, коли в цьому сесійному залі не просто обговорюємо питання і розказуємо про те, як сильно треба молодь любити, а тоді, коли приймаємо ухвальне рішення з питань, які стосуються молодіжної політики. От 10 хвилин назад ми провалили законопроект, який стосується Спортивної студентської спілки і Спілки учнівської молоді, щоб розвивати масовий спорт, щоб молоді спортсмени знаходили себе, брали участь в світових змаганнях, в першостях і перемагали, приносячи Україні славу, а собі приносячи можливості для розвитку і реалізації в українській державі. Законопроект провалений через що? Через те, що не вистачає депутатів фізично для того, щоби такі законопроекти голосувати. Зараз ми будемо розглядати наступний законопроект, який стосується проведення парламентських слухань. Але скажіть, будь ласка, за ці 4 роки роботи Верховної Ради України скільки питань, які стосуються молодіжної політики, реально були ухвалені в цьому сесійному залі? Нуль, не було ухвалено питань, які стосуються молодіжної політики. У нас зареєстрований законопроект про молодь, моя колега про нього згадувала. Це законопроект, який розроблявся молодіжними організаціями, міністерствами, в Комітеті сім'ї, молоді і спорту. Я над цим законопроектом особисто працював кілька років. Це законопроект, який міняє філософію підходів до молодіжної політики, бо молодіжна політика – це не розмова на парламентських слуханнях. Це дешеві кредити на житло, щоб могли створити сім'ю і отримати житло. Це перше робоче місце для молодої людини, це молодіжна політика. Молодіжна політика – це можливість бізнес зробити в українській державі, бо питання виїзду молодих українських… Будь ласка, ще хвилину дайте. КРУЛЬКО І.І. Бо питання і проблема масового виїзду молодих українців за межі української держави полягає не в тому, що вони не патріоти України, а в тому, що вони не можуть реалізувати себе в Україні. Вони не можуть найти роботу, вони не можуть побудувати житло, вони не можуть створити сім'ю і отримати на свою родину підтримку держави. Ось у цьому полягає молодіжна політика. Я вважаю, що до парламентських слухань, які мають пройти, і фракція "Батьківщина" буде це підтримувати, ми зобов'язані хоча б у першому читанні прийняти комплексний законопроект про молодь, де виставити всі можливості для молодої людини, де дати можливість людині показати шлях, як вона себе зможе реалізувати в Україні. Ось тоді ми зможемо сказати, що парламент щось зробив для молодіжної політики. А поки що, вибачте, це тільки слухання. Давайте приймати конкретні рішення! Дякую. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Спориш Іван Дмитрович. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Звичайно, ми повинні підтримати всіх виступаючих і повинні підтримати даний законопроект. Коли мова йде за молодь, тут мабуть, кожного не повинна не піднятися рука і не проголосувати за зелену кнопку. От казалось би, якщо 21 листопада 18-го року з'їдеться вся молодь у Верховну Раду на парламентські слухання, і ми повинні їх почути. Реформування держави – як воно гарно звучить, і ми не хочемо це підтримувати. Попередні студентські спортивні ігри ми не підтримали, це дуже обідно, тому що все-таки як-не-як молодь, як вже сказав переді мною виступаючий, молодь, яка готовиться, де проводяться спортивні ігри, і ми завжди забуваємо за це, і ми не хочемо зробити, щоб щоб на законному рівні вони приймали цю участь. Дуже обідно, коли ми це не розуміємо, ми не розуміємо, молодь. І дуже приємно зовсім чути, коли молоді люди виступають, коли вони виказують свої проблеми. Оце ми повинні над цим задуматися і давати все-таки ричаги управління для нашої молоді. Якщо ми це не будемо робити, мабуть, ми не хочемо, щоб ця молодь нас тут змінила. А я хотів би, щоб вона нас тут змінила, щоб вона зайшла в оцей зал Верховної Ради і, дійсно, вже керувала державою, і ми йшли крок за кроком до європейського рівня розвитку і таке інше. Тому я дуже прошу всіх, щоб ми сьогодні проголосували за проект постанови і 21 листопада прийшли всі сюди в зал і підтримали нашу молодь. Це буде великий крок вперед у розвитку молоді, у керуванні нашою країною. Тому я всіх прошу, закликаю: проголосуємо "за". Дякую. Від "Народного фронту", будь ласка, Ігор Лапін, дві хвилини. 17:53:46 Слава Україні! Дякую. Ви знаєте, можливо, хтось забув, але саме 21 листопада ми можемо вважати тим, що це і є початок революції. Можливо, хтось забув, але саме завдяки молоді почалися ті події, які ми всі пам'ятаємо, а хто не пам'ятає, то тому потрібно нагадати. Шановні колеги, я дуже добре пам'ятаю молодих хлопців, які, на яких ми плекали великі надії, коли вони кидали пляшки. Вони могли кидати їх дальше ніж дехто з нас, кому вже, як кажуть, трохи є віку. Я дуже добре пам'ятаю, як наша молодь першою без будь-якого досвіду ломанулися в добровольчі підрозділи захищати незалежність України. Ви знаєте, саме завдяки їхньому ентузіазму ми теж піднялися, ті, хто постарше, хто думали, можливо, хтось думав: "Авось пронесе, а може якось вирішиться". Саме ця категорія людей, саме молодь, вона нагадала нам, що ми є гідні. І саме вони першими почали здобувати незалежність нашої держави. Тому що попередньо 25 років ми лише думали, що в нас є та незалежність. А саме молодь спонукала нас робити вчинки і йти в бій. Тому що м бачили як вони недосвідчені йшли і мусили йти для того, щоби хоча б якось полегшити їхній досвід, набути їм того досвіду. Тому, шановні колеги, я розумію, що зараз вже кінець робочого дня, постараюся вкластися, тим не менше, в регламент і попросити вас – подзвоніть своїм колегам, нехай піднімуть свої зади і прийдуть сюди. Нехай підтримають нашу молодь. І для того, щоб ми могли їх почути, першими мають право зайти в цей зал 21 листопада, тому що цей день – початок революції. І саме молодь її зробила, а ми просто-напросто підтримали. Давайте так само підтримаємо сьогодні. Дякую всім. Дякую вам. Отже, колеги, всі фракції виступили, так? Обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. Я хочу наголосити, йдеться про парламентські слухання, це не прийняття рішення про зміни до законів, а лишень, щоб ми дали добро для парламентських слухань. І я впевнений, що всі цю постанову підтримують. Отже, прошу зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал, приготуватися до прийняття рішення. Колеги, запрошую із лож теж зайти в зал. Ми переходимо до прийняття рішення. на голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь молоді в процесах реформування держави" 21 листопада 2018 року (№ 8367), за пропозицією комітету, за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-164 Колеги, тепер рекомендую всім членам, в тому числі Комітету з питань молоді, взяти роздруківку цього голосування, роздруківку взяти, хто і як голосував. І звернутися до своїх фракцій на засіданнях фракцій, щоб подивитись, як підтримують фракції питання молоді і спорту і українську молодь. Це неприйнятно і неможливо. Це постанова. Її можна буде перевнести, і з тим не буде труднощів ми зможемо її розглянути в будь-який наступний день. Але це загальне відношення і до роботи в парламенті, і до проблем молоді і спорту. Проект Постанови 8367 відхилено, колеги. Я сьогодні відхилив ряд законопроектів, наголошуючи на тому, що якщо депутатів не буде в залі, законопроекти будуть просто відхилятись. Але все-таки ми прийняли шість важливих законопроектів в цілому, шість законів в цей день відкриття нашої сесії – це позитивний результат, який треба відзначити і відмітити. Зараз час для проведення сесії вичерпаний. Завтра о 10 годині очікую усіх в залі для продовження нашої роботи. Нагадаю, завтра питання ратифікацій і питання бізнес-омбудсмена. А вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую.